Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gospodin Mario Babić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Dozvolite mi da vas vrlo kratko izvijestim o razlozima za donošenje Zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Srbije o plovidbi unutarnjim vodama na plovnim putevima i njihovom tehničkom održavanju. Dame i gospodo sretne su sve europske države čijim teritorijem prolaze plovne rijeke. Sve te države posebnu pozornost posvećuju svojim plovnim putevima, a sama Europska komisija potiče da međusobno surađuju i da je što je moguće u većoj mjeri promet preusmjeravaju sa cesta i željeznica na plovne puteve koji su efikasniji, jeftiniji i ekološki prihvatljivi. U tom kontekstu sretna je i RH što njenim teritorijem prolazi rijeka Dunav kao plovni put, Drava i Sava. Ne bez razloga, mnogi uspoređuju značaj Vukovara na Dunavu kao Gibraltara na Sredozemlju. Dame i gospodo, ovim sporazumom u prvom redu uređuje se pitanje plovidbe brodova brodova između Republike Hrvatske i Republike Srbije i to na dijelu Dunava od Batine, znači od 1433. do 1234. km. U dijelu koji se odnosi na plovidbu izjednačavaju se uvjeti hrvatskih i srpskih brodova u korištenju luka, uređaja i opreme u pojedinim lukama na principu uzajamnosti, jednakopravnosti, uređuje se pitanje svjedodžbi koje moraju imati brodovi i posade na tim brodovima. Međutim, mnogo je značajnije i pitanje održavanja Dunava jer se točno uređuju postupci i načini održavanja Dunava koji ima kao što znate značaj međunarodnog plovnog puta. Tu se u prvom redu odnosi na održavanje dubina, širina i postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na tim plovnim putevima. U RH postoji agencija sa sjedištem u Vukovaru koja je zadužena za održavanje plovnih puteva, a u proračunu RH za ovu godinu osigurana su dostatna sredstva za redovito provođenje ovog sporazuma. Dame i gospodo, molimo vas da podržite donošenje ovog zakona jer smatramo da će se s njime poticati plovidba Dunavom, poticat će se trgovačka razmjena sa Republikom Srbijom, a naglašavam, što je najvažnije, podignut će se razina sigurnosti plovidbe rijekom Dunavom kroz teritorij RH. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Dobro. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege i predstavnici ministarstva. Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju sa konačnim prijedlogom zakona. Pred nama je i prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije o plovidbi na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju koji je Vlada Republike Hrvatske u Hrvatski sabor radi potvrđivanja tj. radi ratifikacije. Ratifikacijom predmetnog sporazuma dvije će susjedne zemlje koje dosada nisu svoje odnose u području plovidbe unutarnjim plovnim putovima imale bilateralno rješenje ovim upravo to postići čime će se ostvariti suradnja na razvoju trgovinskih odnosa i povoljnijeg pristupa tržištu kroz prijevoz kako roba tako i putnika unutarnjim plovnim putovima. Sporazumom se utvrđuju odnosi koji precizno reguliraju područje plovidbe rijekom Dunav. Određuje se i propisuje tehničko održavanje plovnih putova u što je uključeno i obilježavanje plovnih putova, a upravo su to segmenti koji su preduvjet za sigurnost plovidbe. Preciznije rečeno u Sporazumu se uređuju odnosi ugovornih stranaka koji se odnose na plovidbu međunarodnim vodnim putovima na državnom području ugovornih stranaka. U granicama njihove plovnosti kao i zajedničko održavanje vodnog puta rijeke Dunav. Između riječnog kilometra 1433 i riječnog kilometra 1295 koji nisu uređeni drugim međunarodnim ugovorima koji se odnose na navedene vodne putove. Dobro znamo što rijeka Dunav znači za život žitelja svih zemalja kroz koje Dunav protječe,a posebno smo svjesni značenja prednosti prometa rijekom koji se u odnosu na druge vidove prometa u prijevoz roba i putnika ogleda kao ekonomski najprihvatljivi i ekološki najopravdaniji. Dunav je rijeka koja spaja, stoga da bi ta poveznica bila i pravno na odgovarajući način određena glede plovidba održavanja plovnog puta, obilježavanja u svrhu sigurnosti uređenih odnosa, uzajamnog priznavanja brodskih svjedodžbi i svjedodžbi članova posade broda. Zatim, uređenih pravnih i tehničko ekonomskih uvjeta suradnje nadležnih tijela dviju zemalja predlaže se ovaj Zakon podržati u cijelosti. Primjenom Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama, o njihovom tehničkom održavanju omogućit će se uspostavljanje aktivnosti oko realizacije projekta uređenja zajedničkog dijela vodnog puta u svrhu osiguranja sigurnosti plovidbe, zadovoljit će se minimalni zahtjevi plovnosti kojima se mora udovoljiti da bi plovidba bila tržišno isplativa. Povećat će se pouzdanost i efikasnost unutarnje plovidbe što će pridonijeti razvoju gospodarskog rasta kroz realizaciju trgovinskih odnosa s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim Međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne može mijenjati ili nadopunjavati tekst Međunarodnog ugovora, predlaže se da se ovaj Prijedlog zakona prihvati i raspravi po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Moram naglasiti da je provedba ovog Zakona u nadležnosti mora, prometa i infrastrukture, a operacionalizacija tehničkog održavanja vodnih putova, što je uključeno obilježavanje vodnog puta za sigurnu plovidbu u nadležnosti je Agencije za vodne putove sa sjedištem u Vukovaru. Vukovar to doista zaslužuje da ima Agenciju, da ima sjedište Agencije, što je Hrvatska vlada prepoznala i na tome joj velika hvala. Klub zastupnika HDZ-a će ovaj Prijedlog podržati u cijelosti. Hvala lijepa.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege predstavnici predlagatelja. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između između Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju koji na prvi pogled predstavlja tek jedno tehničko pitanje, a zapravo suštinski gledano radi se o vrlo važnom dokumentu koji može imati dalekosežne pozitivne posljedice, ne samo za razvoj međusobnih odnosa dviju država već i za čitav niz elemenata elemenata tih odnosa na koje Republika Hrvatska gleda sa posebnim interesom i u kojima može i mora iskoristiti posebne pogodnosti koje daje sama činjenica da ima unutarnje plovne putove, odnosno plovne rijeke na svome teritoriju. Ovaj Sporazum iznimno važan jer se njime rješava čitav set pitanja u kontekstu ukupnih gospodarskih i prometnih odnosa između Hrvatske i Srbije kao susjednih zemalja i isto može doprinijeti da se ispod razine katkada povišenih tonova u političkim odnosima prije svega zbog nerazjašnjenih pitanja koji su posljedica Domovinskoga rata i onoga što je Hrvatska doživjela u agresiji, ipak odvijaju procesi koji će omogućiti i jednoj i drugoj zemlji kako susjednim zemljama u Europskom okruženju da podignu standarde međusobne komunikacije i suradnje na višu razinu a sve radi zajedničke europske budućnosti. radi se prije svega o tome koliko ovaj Sporazum može i koliko hoće doprinijeti kvaliteti života građana prije svega, u našoj zemlji, jer o njoj je ovdje riječ, jer ovo pitanje zadire u standarde eksploatacije unutrašnjih vodnih putova koji su u jednom funkcionalnom dijelu otprilike poklapaju se sa onim dionicama međusobnih crta razgraničenja dviju država, koje formalno gledano još nisu riješene. MI moramo biti svjesni da je Dunav prirodno razgraničenje ali isto tako znamo da Dunav nije jedina crta razgraničenja između ovih dviju država i da imamo čitav niz neriješenih pitanja u tom smislu koji opterećuju ali ne bi smjeli opterećivati odnose do te mjere da to sprječava ili usporava ili onemogućuje gospodarsku i prometnu suradnju dviju država. Drugo, radi se o jednome dokumentu koji predstavlja pravni okvir za unapređenje međusobnih trgovinskih odnosa, ali isto tako prije svega za gospodarsku eksploataciju plovnog puta Dunava, koji je kao najdulja Europska rijeka, jedan od najvažnijih europskih tranzitnih putova, Hrvatska ima osobitu odgovornost u provedbi ovog Dokumenta, između ostaloga zbog mogućnosti koje se pružaju za razvoj Vukovara. Hrvatska treba učiniti sve što je u njenoj moći da se Vukovaru osigura gospodarski razvoj kako izgradnjom moderne funkcionalne riječne luke, kako i privlačenju ulagača u lučke pretovarne, skladišne, tranzitne, logističke pa i proizvodne resurse u luci ili blizu nje. To je jedno od središnjih pitanja ekonomskog oporavka ali i razvoja čitavoga Srijema, ali i dobrog dijela Istočne Slavonije. Jednako tako ne smijemo zaboraviti da je Dunav desetljećima pa i stoljećima eksploatirana turistička transverzala koja ima simbolično značenje i u povijesti čitavoga podunavlja jer je Dunav bio rijeka kojom su u Hrvatsku, ali isto tako i u Mađarsku i u Srbiju i u Rumunjsku pristigli brojni doseljenici nakon protuturskih ratova. To je transverzala koja je Panoniju učinila živim prostorom, koja je u Panoniju dovela nekoliko milijuna Nijemaca, Čeha, Slovaka, Rusina, Ukrajinaca ljudi iz čitave središnje Europe koji su ostavili neizbrisiv trag, pa može se reći i u mnogim regijama oko Dunava i presudno oblikovali matricu na kojoj se zasnovalo moderno društvo u svim državama nekadašnje Austro-Ugarske monarhije. Dunav je simbolična poveznica koja sve zemlje od Švarcvalda do Crnoga mora čini jedinstvenim prostorom u kojemu se i ratovalo za teritorij ali u kojemu se prolilo jako puno krvi i znoja da malarična i potopljena Panonija, da nepregledne močvare postanu trudom nekoliko generacija jedan od najplodnijih dijelova Europe. Dunav je prostor multietničnosti i multikulturalnosti on je poveznica među svim narodima koje danas smatramo narodima srednjeeuropskoga kruga. Zato nije čudno da od Ulma i Passaua, Beča, Budimpešte, Vukovara, Beograda naravno i Novog Sada, pa sve dalje, Dunav funkcionira i kao turistička transverzala jer se u nju i kraj nje očitava višestoljetna povijest Srednje Europe i Europe općenito. Dunavom su njemački kolonisti plovili u tzv. ulmskim kutijama. To su bile drvene lađe koje su razgrađivali kada bi došli na odredište i od te drvene građe gradili su prve nastambe. To je simbol čitave regije. Nažalost, u Hrvatskoj nema ni jedne jedine makete ulmske kutije iako su na obale Dunava uz Baranju i Vukovar, pa sve do Srijema čitavoga do Zemuna tisuće i tisuće kolonista upravo stizale takvim ulmskim kutijama, ulmskim lađama. Možda je ovo jedan moment u kojemu valja podsjetiti da bi to mogao biti dobar turistički brend kao što već jest u velikome dijelu Švapske, odnosno Bavarske, jer govorimo o plovnom putu koji ima svoju višestoljetnu pa možda čak i tisućljetni tradiciju. U tome smislu poštivati i unaprjeđivati sve vrijednosti koje nam Dunav donosi i koje nam pruža, bilo bi dobro na svim poljima, ne samo prometnom i gospodarskom nego i turističkom. Jučer smo usvojili također jedan zakon kojim smo jedan protokol učinili ratificiranim, odnosno tek ćemo to učiniti svojim glasovanje, a odnosi se na sliv rijeke Save. Sava je također dio Dunavskoga sliva i podizanje razine ekoloških standarda praćenja kvalitete vode je također vrlo važan okvir u kojemu će se odvijati ubuduće i promet Dunavom. Zato je više nego važno da sve zemlje od Švarcvalda pa do Crnoga mora Dunavu posvete dužnu pažnju i u praćenju čistoće i kvalitete vode, ali i u kvaliteti prometa. Dunav ne smije biti u nijednoj svojoj dionici odlagalište otpada. Zato bilo bi dobro da povedemo računa i o tome, da neke kompanije koje Dunavom prevoze robu, ovoga časa nabavljaju šlepove po vrlo niskim cijenama zbog njihove nekvalitete jer su već izraubovani u gornjem toku Dunava. I ne bi bilo dobro da zatvorimo oči nad činjenicom da se radi o dotrajalim brodovima i da neke zemlje još uvijek u slivu Dunava nisu prisiljene koristiti europske standarde sigurnosti i kvalitete plovila. Republika Hrvatska jeste jer je već dobar dio pravne stečevine Europske unije prenijela u svoje zakonodavstvo nadam se da je i ovaj sporazum vodio o tome računa U tome smislu sa osobitom odgovornošću prema budućnosti Vukovara i svih naših građana koji žive u dunavskoj regiji Hrvatska narodna stranka podržat će prijedlog ovoga zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka

između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju. Sa aspekta HSS-a pitanja koja nas posebno zanimaju glede ovog sporazuma su zaštita okoliša i mogućnost razvoja gospodarskih odnosa dviju zemalja potpisnica sporazuma, te mogućnost uspostave boljih trgovinskih odnosa što sve dovodi do gospodarskog rasta kako jednoj tako i drugoj stranci sporazuma. Iščitavajući odredbe sporazuma uvjerili smo se da je to upravo svrha i glavni cilj. Sporazumom se uređuju odnosi koji precizno reguliraju područje plovidbe rijekom Dunav, a rijeka Dunav je za gospodarsku razmjenu roba svih zemalja kojima Dunav protiče od iznimne važnosti. Kada se uzme prometna povezanost rijeke Dunav sa Crnomorskim slivom i na zapadu preko rijeke Rajne do krajnjih sjevernih točaka i Baltičkih luka, onda je uređivanje odnosa u plovidbi sa susjedima jedan od koraka integriranja Republike Hrvatske u cjelovitu mrežu vodnih puteva Posebice je za Republiku Hrvatsku važna uloga vodnoga prometa kao najekonomičnijeg i ekološki najprihvatljivijih vida prometa koji u vrijeme globalne ekonomske krize može dati značajan doprinos sniženju troškova i time utjecati na krajnju cijenu proizvoda. Posebno moram ovdje istaknuti ulogu luke Vukovar koja je postala jedan od zamašnjaka razvoja ne samo grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije nego cijelog istočnog dijela i to je ono na čemu se bazira i razvoj Slavonije i to je ono što moramo svi posebno i vrednovati, i naravno stoga je i ovaj sporazum posebno bitan za ljude koji žive na tim prostorima. Kako do sada nije bilo bilateralnog sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Srbije ovo je svakako veliki napredak i značajan korak u bilateralnom smislu za reguliranje odnosa koji će omogućiti sigurnu plovidbu, prijevoz osoba i stvari na unutarnjim vodnim putovima, tehničko održavanje vodnih putova i njihovo obilježavanje. Uredit će se pitanje tehničko ekonomske suradnje, ujednačiti načini uzajamnog priznavanja brodskih isprava i isprava članova posade brodova te oformiti međudržavna komisija za provedbu stvarnoga sporazuma. HSS-a smo svjesni da ovaj sporazum puno znači za Hrvatsku i stoga ćemo ga i podržati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Ivan Šantek. Hvala. putovima i stvaranja uvjeta za nesmetanu plovidbu, obilježavanja i održavanja i prijevoz osoba i stvari na unutarnjim vodnim putovima 13. listopada prošle godine u Beogradu je potpisan sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom uređenju radi preciznijeg reguliranja odnosa u području plovidbe, obilježavanja i održavanja na unutarnjim vodnim putovima kao preduvjeta za bolju uspostavu trgovinskih odnosa, povoljnijeg pristupa tržištu i međusobne zaštite gospodarskih interesa. Primjenom sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanja omogućit će se uspostavljanje aktivnosti oko realizacije projekta uređenja zajedničkog dijela vodnog puta u svrhu osiguranja sigurnosti plovidbe, zadovoljit će se minimalni zahtjevi plovnosti kojima se mora udovoljiti da bi plovidba bila tržišno isplativa, povećat će pouzdanost i efikasnost unutarnje plovidbe što će pridonijeti razvoju gospodarskog rasta kroz realizaciju trgovinskih odnosa. Prema ovom sporazumu plovilima ugovornih stranaka dozvoljeno je ploviti unutarnjim vodnim putovima i koristiti luke odnosno pristaništa koja se nalaze na njima uz uvjet poštivanja važećih nacionalnih propisa ugovornih stranaka kao i odredaba važećih međunarodnih ugovora koji se odnose na navedene vodne putove. Države potpisnice ovog sporazuma priznaju bez diskriminacije jednak status svim plovilima kroz provođenje carinske formalnosti radi opskrbe namirnicama i zalihama za plovila i opskrbu plovila gorivnim mazivom a u skladu s nacionalnim propisima kojima se uređuje međunarodni promet. Za praćenje provedbe i primjenu odredbi ovog sporazuma osniva se međudržavno povjerenstvo u roku od 30 dana od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma. Međudržavno povjerenstvo čini po šest imenovanih predstavnike svake ugovorne stranke. Međudržavno povjerenstvo može po potrebi angažirati predstavnike drugih tijela i stručnjake u svezi s pojedinim pitanjima. Članove međudržavnog povjerenstva imenuju ugovorne stranke. Ugovorne stranke razmjenjivat će informacije o promjenama pravnih, gospodarskih, tehničkih i drugih odredaba plovidbe, informacije o stanju i tehničkom održavanju vodnih putova, informacije o uvjetima prijema i opskrbe plovila i boravka članova posade na svojim unutarnjim vodnim putovima i svojim lukama i pristaništima. Potrebno je naglasiti da odredbe ovog sporazuma ne utječu na prava i obveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koje obvezuje države potpisnice. Isto tako, odredbama ovog sporazuma kao i njegovom primjenom niti se ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja međudržavne granice između države. Važno je ovdje isto tako naglasiti da na dan stupanja na snagu ovog zakona sporazum iz članka 1. ovog zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Smatram da je prihvaćanje ovog zakona od interesa za Republiku Hrvatsku te ću prihvatiti njegovo donošenje. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče. Samo nekoliko dopuna o važnosti rijeke Dunav za Republiku Hrvatsku a ne samo za Slavoniju i Baranju. Naime, rijeka Dunav je najznačajnija rijeka na trgovačkom plovilu u Republici Hrvatskoj. Njome je Republika Hrvatska izravno povezana sa lukama na Atlanskom okeanu, zemljama Srednje i Zapadne Europe, sa zemljama na europskom jugo-istoku. Cijelom duljinom toka Dunav je paneuropski prometni koridor duljine od 130 kilometara, znači od Batine do Iloka. Plovidba je omogućena 365 dana u godini uz određeni broj maglovitih dana i noću i danju. Dunav kroz Hrvatsku plovni je put četvrte klase paneuropski što znači da njime plove brodovi do 150 tona nosivosti. I ono što je najznačajnije, znači jedina i najveća, značajna luka u hrvatskom dijelu Dunava je Vukovar a luka Vukovar po svim statistikama je jedna od najvećih luka u Republici Hrvatskoj uključujući i luke koje se nalaze na Jadranskom moru sa godišnjim prometom od preko 300 tona tereta. I ono što sam htio u svojoj raspravi još dodati. Kada jednog dana Dunav spojimo sa rijekom Savom kanalom onda ćemo vidjeti koliko je to još veći značaj za sušnu i žednu Slavoniju u ljetnim danima i o neprocjenjivim potrebama i vrijednostima navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta u tome dijelu. hvala Bogu da smo počeli razmišljati duboko o zaštiti naših prirodnih resursa kao što je i Dunav i što smo jučer raspravljali o samoj rijeci Savi, samo da ovi sporazumi i protokoli budu provedeni onako kako su zacrtani. Mislim da naša budućnost kada je u pitanju navodnjavanje, kad je u pitanju pitka voda i plovnost nije upitna. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Šime Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju. Hrvatska želeći unaprijediti međunarodni i međudržavni promet na unutarnjim vodnim putovima, unaprijediti održavanje te sigurniji prijevoz putnika i roba Republika Hrvatska i Republika Srbija 13.10.2009. godine u Beogradu potpisuju sporazum, Sporazum koji jamči i Srbiji i Hrvatskoj ne samo sigurniju plovidbu nego i bolju uspostavu trgovačkih odnosa, pristupa tržištu te zaštitu gospodarskih interesa. Ovim zakonom se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, a njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postaju dio ustavnog poretka Republike Hrvatske. Za provedbu ovog zakona Republika Hrvatska će u svom proračunu, ustvari već je za 2010. u svom proračunu i u narednoj godini izdvojiti značajna sredstva, a putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Za realizaciju ovog projekta nadležnost ima Agencija za vodne puteve. Da ne bih ponavljao što su kolege u pojedinačnoj raspravi u ime klubova izrekli i ja također podržavam ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putevima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju. Hvala. Hvala. I gospodin Daniel Srb, izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Naravno da je dobro u svakom trenutku kada se postižu sporazumi koji mogu pozitivno utjecati na razvoj gospodarstva, a posebice kada je riječ o Dunavu i korištenju plovnih putova. Onda to može itekako pozitivno utjecat na gospodarski razvoj, prije svega istočne Hrvatske, odnosno onog dijela Hrvatske i stanovnika koji žive uz rijeku Dunav. Da ti potencijali nisu imali o njima je već bilo rečeno, ali možda treba podsjetiti na neke brojke tako da su u predratno vrijeme riječne luke u Osijeku i u Vukovaru imali veće prekrcajne količine tereta nego primjerice luke u Zadru, Šibeniku ili Splitu. sva želja da se uspostavi i dobra suradnja i maksimalno korištenje same rijeke Dunav ne smije, a da se u ovom trenutku ne progovori i o neriješenom graničnom sporu s Republikom Srbijom upravo kada je riječ o granici na Dunavu. Naime, poznato je da negdje 11 i pol tisuća hektara hrvatskog zemljišta se nalazi s druge strane rijeke Dunav i da nije riješeno pitanje, obzirom da nakon Domovinskog rata spominje se kontinuirano Sporazum o graničnoj crti na sredini rijeke Dunav, o čemu ne postoje nikakvi zapisi, ali prema katastarskim knjigama dio Republike Hrvatske koji se nalazi s druge strane je nešto što Hrvatska ne smije u ovom trenutku zaboraviti. Prilika je ovo o tome progovoriti. Da nije samo riječ o zemljištu praznom, obradivom nego se radi i o nekoliko naselja koja se nalaze s druge strane Dunava, prije svega sjeverno od Apatina i pripadaju Osječko-baranjskoj županiji. U kakvim uvjetima žive ti ljudi s neriješenim dokumentima, državljanstvom i svim problemima koji iz toga proističu treba u ovom trenutku i reći. Prošlog mjeseca općina Apatin donijela je odluku o izgradnji velike pretovarne luke upravo na tom dijelu teritorija koji gruntovno pripada Republici Hrvatskoj. Stoga je i ovo trenutak upozorit na to i pozvat i Ministarstvo vanjskih poslova i druga nadležna tijela da definitivno riješe problem u odnosima s Republikom Srbijom hrvatskog teritorija s druge strane Dunava. Jer ukoliko se praktično dozvole za izgradnju i provodi izgradnja na tom dijelu hrvatskog teritorija u Republici Srbiji onda je pitanje zapravo kakvog utjecaja ima Republika Hrvatska, donosi i određene diplomatske note i da li se vode pregovori o rješavanju tog spora. Ova moja diskusija potaknuta je željom da se skrene još jednom pozornost i na problem ljudi koji žive s druge strane Dunava, a hrvatski su državljani i rješenja graničnog spora s Republikom Srbijom kad je u pitanju rijeka Dunav. Hvala lijepo na pozornosti. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kasnije.